Dobro jutro dame i gospodo zastupnice i zastupnici, nastavljamo s radom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

štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu s konačnim prijedlogom zakona. Osnovni razlog i motiv zašto je Ministarstvo unutarnjih poslova predložilo Vladi a Vlada Saboru ove izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu je reguliranje radnog vremena vatrogasaca. stupanja na snagu novog Zakona o radu koji je usklađen sa Europskim direktivama i Europskom pravnom stečevinom došli smo u situaciju da je tijekom noći nije bio moguć rad u turnusima dužim od osam sati. Budući da je radno vrijeme profesionalnih vatrogasaca organizirano u turnusima, 12, 24, 12, 48 sati striktnom primjenom Zakona o radu, dosadašnji način obavljanja vatrogasne djelatnosti bi došao u pitanje i zbog toga prije svega profesionalni vatrogasci jesu predložili da se nađe način da im se omogući da svoje poslove obavljaju na dosadašnji način odnosno po dosadašnjem ritmu. I to je bio osnovni razlog zašto se išlo u prijedlog izmjena i dopuna ovoga Zakona. Bilo je još nekih prijedloga, bilo je još nekih ideja i inicijativa, međutim, budući da u sustavu vatrogastva djeluje više institucija poput Državne uprave za zaštitu i spašavanje Hrvatske vatrogasne zajednice, javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, išlo se samo na ove minimalne promjene, a u jesen će se vjerojatno ići u izradu novog zakona. Inače, Republika Hrvatska, odnosno Vlada Republike Hrvatske je u ovoj godini kroz minimalne vatrogasne standarde osigurala 334 milijuna kuna za rad javnih vatrogasnih postrojbi, u Hrvatskoj djeluje 60 javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju 223 profesionalna vatrogasca. Osim ovih sredstava za decentralizirana sredstva kroz minimalne vatrogasne standarde, Vlada Republike Hrvatske je za ljetnu požarnu sezonu osigurala i dodatnih 35 milijuna kuna iz kojih sredstava se planira financirati dodatnih 1000 sezonskih vatrogasaca na priobalju u slučaju potrebe. Ukratko ću samo reći u čemu se sastoje izmjene Zakona u predloženim izmjenama i dopunama Zakona uvodi se u članku 1. kojim se mijenja članak 21. dobna granica kod prvog zaposlenja u javnim profesionalnim vatrogasnim postrojbama, da nije osoba starija od 30 godina. Naime, operativni sastav u profesionalnim postrojbama je sve stariji i bila je inicijativa i udruge profesionalnih vatrogasaca i sindikata vatrogasaca da se odredi dobna granica kod prvog zaposlenja. Isto tako je propisano da prednost pri prijemu u radni odnos vatrogasaca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogastva kao i osoba koja je odslužila vojni rok. Isto tako je u Zakonu prvi puta unešena definicija sezonskog vatrogastva i praktično ta definicija sezonskog vatrogastva daje zakonsku legalnu osnovu u slučaju potrebe da se angažiraju ti sezonski vatrogasci. Člankom 3. koji je propisan novi članak 25a. je praktično i regulirano ono što je bilo najbitnije ovim izmjenama i dopunama Zakona to je radno vrijeme i tim člankom 3. kojim se dodaje novi članak 25a. će se omogućiti da vatrogasci svoje poslove nastave obavljati na način, odnosno po ritmu, i dinamici kao i do sada u turnusima 12-24-12-48. Člankom 4. koji je promijenjen članak 45. je točnije preciznije definiran način financiranja vatrogasnih postrojbi odnosno način na koji se izračunava osnovica u proračunima jedinica lokalne samouprave za izdvajanje, za financiranje vatrogastva. Člankom 5. je brisan članak 48. koji regulira pitanje PDV-a i to je u skladu sa Europskom direktivom 2006/112.EZ i na kraju na člankom 6. je propisano da će sve one osobe koje su trenutačno u programu prekvalifikacije a starije su od 30 godina moći će se zaposliti i i nakon stupanja na snagu ovoga zakona premda su starije od 30 godina. Evo to su praktično sve izmjene predložene ovim izmjenama i dopunama Zakona. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu uređuje se nekoliko pitanja od značaja za vatrogastvo. Prije svega pitanje radnog vremena vatrogasca. Kako odredba članka 51. ovog Zakona o radu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, obvezuje poslodavca da noćnom radniku koji je na radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu utvrdi raspored radnog vremena na način da taj radnik ne radi duže od 8 sati u razdoblju od 24 sata u kojem radi noću. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske odbor profesionalnih vatrogasaca ukazao je na probleme koje ta odredba stvara u organizaciji radnog vremena vatrogasaca, te je inicirao izmjenu Zakona o vatrogastvu kako bi se ovo pitanje uredilo na odgovarajući način za ovu djelatnost. Naime, do sada je rad vatrogasaca organiziran na način da rede u smjenama od 12 sati, zatim su 24 slobodni, ponovno 12 sati rade, pa 48 sati odmaraju. Prema regulaciji radnog vremena koji donosi novi Zakon o radu, bitno se smanjuje operativna spremnost vatrogasnih postrojbi za vatrogasnu intervenciju, te su one prisiljene smanjiti vrijeme za obuku i nastavu. Također pored smanjena operativne pripravnosti, povećavaju se materijalni troškovi s obzirom na regulaciju rada u smjenama od po 8 sati. Radi većeg broja smjena i većeg redovnih kontrola ispravnosti vatrogasne tehnike, dolazi do trošenja iste te skraćenja njenog vijeka korisnosti, pa se i u tom dijelu povećavaju materijalni troškovi. S obzirom na činjenicu da preustroj načina rada u vatrogastvu uzrokuje velike teškoće od strukovnih do materijalnih, nužno je ovim izmjenama Zakona o vatrogastvu kao posebnom propisu kojim se uređuje djelatnost vatrogasca, pitanje noćnog rada, odnosno rada u smjenama, turnusima odrediti drugačije nego je to normirao opći propis Zakona o radu. Još jedno pitanje koje se rješava ovim zakonom to su uvjeti za raspored na radna mjesta profesionalnog vatrogasca. Člankom 21. važećeg Zakona o vatrogastvu propisani su posebni uvjeti za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca. Izmjenama tog članka kao novina se propisuje da vatrogasac sa srednjom stručnom spremom ne može prilikom prvog zaposlenja biti stariji od 30 godina. Naime, kako to do sada nije bilo propisano, na radna mjesta profesionalnih vatrogasaca zapošljavale su se osobe starije životne dobi. Vatrogasne postrojbe su postojale sve starije, a to je imalo za posljedicu povećanje postotka profesionalnih vatrogasaca koji ne mogu zadovoljiti na liječničkom pregledu za obavljanje svojih poslova. Na ovaj način neke vatrogasne postrojbe imaju do 10% kadra koji nije sposoban za izlazak na vatrogasne intervencije, a tim ljudima se ne može naći odgovarajuće radno mjesto u vatrogasnoj postrojbi. Ovo stanje je posebno alarmantno u malim postrojbama. Isto tako predviđa se da osobe koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona, stekle zanimanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar ili trenutno polaze prekvalifikaciju za ta zanimanja, prilikom prvog zaposlenja ne moraju ispunjavati uvjet koji se odnosi na dob za prvo zaposlenje na poslovima profesionalnog vatrogasca. Naime, ukoliko se navedeno ne bi propisalo u nepovoljan položaj dovele bi se osobe koje su ranije stekle navedena zanimanja kada dob od 30 godina nije bila propisana, odnosno polaznici za prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar koji su na istoj primjeni bez posebnih starosnih uvjeta. Nadalje, proširuje se uvjet srednje stručne spreme na sve vrste srednjih škola. Prema važećem zakonu do sad je bio samo tehnički smjer. Novina je i to da prednost pri zapošljavanju imaju osobe koje su najmanje dvije godine obavljale poslove dobrovoljnog vatrogasca i one koje su odslužili vojni rok. Proširuje se krug osoba koje se smatraju vatrogascima s posebnim ovlastima i odgovornostima, te se preciznije propisuju uvjeti za njihovo imenovanje odnosno na raspored na ta radna mjesta u pogledu stručne spreme. Uvodi se i sezonski vatrogasac. U važećem zakonu do sada nije bio sadržan pojam sezonski vatrogasac. Pa se Zakon o vatrogastvu dopunjuje tako da se propisuje tko može obavljati poslove sezonskog vatrogasca. Pod pojmom sezonski vatrogasac misli se na osobu znači odgovarajuće osposobljenu i opremljenu, koja se privremeno angažira sklapanjem odgovarajućeg ugovora za obavljanje poslova gašenja požara, prvenstveno otvorenog prostora tijekom ljetne požarne sezone na priobalju. Pri tome je važno istaknuti da se za privremeno obavljanje tih poslova može angažirati samo osoba koja zadovoljava najmanje uvjete iz članka 22. Zakona o vatrogastvu. To znači da posjeduje propisanu tjelesnu i duševnu sposobnost i koja je osposobljena za obavljanje tih poslova. Još jedno pitanje koje se rješava izmjenom ovog zakona su odredbe o financiranju i PDV-u. na prijedlog Ministarstva financija, a u svrhu usklađivanja odredaba Zakona o vatrogastvu koji govori o financiranju vatrogastva sa ostalim propisima iz nadležnosti tog ministarstva mijenja se članak 45. važećeg zakona, koji propisuje kako se utvrđuju sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, te se preciznije propisuje što čini proračunsku osnovicu grada, općine i županije iz koje se osiguravaju sredstva za financiranje funkcije vatrogastva. Isto tako prema prijedlogu Ministarstva financija a radi usklađivanja s Direktivom 2006/112 EZ briše se stavak 2. važećeg članka 48. kojim je propisano da su javne vatrogasne postrojbe dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice u cijelosti oslobođenje plaćanja PDV-a, po računima plaćenim za nabavu opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti. Kako navedena direktiva ne poznaje takvu mogućnost, bilo je potrebno izvršiti usklađivanje te odredbe. Jučer je na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, održana prezentacija Državne uprave za zaštitu i spašavanje u kojoj je vatrogastvo. I mogu reći da su pripreme za ovu vatrogasnu sezonu uspješno odrađene. O tome govori i nekoliko pokazatelja. Znači, u prva 4 mjeseca ove godine smanjen je broj požara i opožarene površine tijekom prva 4 mjeseca 2010. godine u odnosu na prosječne vrijednosti prethodnog razdoblja su smanjene. Evo, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ove izmjene i usvajanje ovog zakona. Hvala. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici. Gospodine državni tajniče sa suradnikom. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o o vatrogastvu koji se donosi po hitnom postupku. Razlog je naravno usklađivanje određenih članaka zbog potrebe pripreme za predstojeću protupožarnu sezonu. Najvažnije pitanje koje se rješava ovim zakonom je pitanje noćnog rada vatrogasaca tj. rada u smjenama što definira člankom 3. se predlaže dodati novi članak 25.a kojim bi se propisao način rada vatrogasaca u smislu smjenskog rada odnosno rada u turnusima. Novim Zakonom o radu propisano je da profesionalni vatrogasci ne mogu raditi dulje od 8 sati u vremenskom razdoblju od 24 sata u kome rade noću pa ovom odredbom cjelokupno vatrogastvo mora preći sa smjenskog sustava 12-24, 12-48 na sustav dva puta po 8 u prvoj smjeni, dva puta po 8 u drugoj smjeni i dva puta po 8 u trećoj smjeni te dva puta 24 slobodna dana. Ovim novim radnim zbog čestih izmjena smjena smanjuje se operativna pripravnost vatrogasaca koja utječe na učinkovitost vatrogasne intervencije te se također povećavaju i materijalni troškovi uzrokovani povećanjem troškova prijevoza na posao i s posla te troškovi goriva, maziva i uništavanja opreme zbog većeg većeg broja pregleda ispravnosti i pripravnosti za vatrogasnu intervenciju vatrogasnih vozila i opreme. Stoga naravno da se mi u klubu HSS-a slažemo da je ovaj članak bilo nužno promijeniti. No gospodine državni tajniče mi bi imali još jedan prijedlog. Obzirom da nekad intervencija može biti duža i od 12 sati, a mislim da na tom tragu ste vi razgovarali sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, naš bi prijedlog bio da se u članku 3. naprave još dodatne izmjene pa ću ja pročitati kako bi taj članak 3. onda glasio. "Radi održavanja operativne pripravnosti vatrogasaca i vatrogasne tehnike na visokoj razini te gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine dužina trajanja rada profesionalnih vatrogasaca može biti duža od 8 sati u razdoblju od 24 sata u kojem radi noću." Mi bi dakle brisali onaj dio rečenice koji kaže "ali nikako duže od 12 sati rada u tom razdoblju", jer kao što sam već rekla ponekad intervencije mogu biti duže i od 12 sati. Obzirom da evo i ovih dana se razgovara o Zakonu o radu možda se ova izmjena može riješiti i u članku 3. Zakona o radu kojim bi se utvrdilo izuzeće za vatrogasce, no svakako bih vas molila da se o tom vodi računa i da u svom završnom obraćanju nam prokomentirate taj dio. Dakle ponavljam, članak 3. svakako treba mijenjati. Ovaj prijedlog je je dobar, ali u smislu poboljšanja i preciziranja smatramo da bi bilo važno uvažiti ovaj prijedlog kluba HSS-a i Hrvatske vatrogasne zajednice. Mijenja se članak 45. zakona na način da se preciznije propisuje što čini proračunsku osnovicu općine, grada i županije iz koje se osiguravaju sredstva za financiranje funkcije vatrogastva. Budući je od primjene Zakona o vatrogastvu bilo dosta dvojbi oko pitanja oko pitanja koji prihodi ulaze, a koji ne ulaze u osnovicu za izračun izdvajanja za vatrogastvo smatramo da je vrlo dobro da se to točno propiše. No mislimo da bi bilo nužno to učiniti još preciznije i detaljnije zbog toga što su česti slučajevi da pojedine jedinice lokalne samouprave izračunavaju postotak izdvajanja za vatrogastvo na temelju ukupnog vlastitog proračuna pa veći iznos proračuna znači manji postotak izdavanja, a nakon toga izdvajaju sredstva na temelju umanjenog proračuna. Da se to ne bi događalo valjalo bi još ovaj članak 4. možda preciznije definirati na način da se kaže da općine, gradovi i županije izračunavaju postotak izdvajanja za vatrogasne zajednice i dobrovoljna vatrogasna društva nakon što umanje vlastiti proračun za iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka. Potom članak 5. odnosi se naravno na PDV. U članku 48. briše se stavak 2. prema kojem su javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, vatrogasne zajednice u cijelosti oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavu opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti. Moram reći da naravno da to brisanje povrata PDV-a za vatrogasne organizacije nije nešto što nas posebno veseli. Naime, prema važećem Zakonu o vatrogastvu javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice bile su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost za nabavu opreme, materijala i usluga za obavljanje vatrogasne djelatnosti što mislimo da je sasvim logično. Gore spomenutim nacrtom odredaba o povratu poreza na dodanu vrijednost briše se uz obrazloženje da nije u skladu sa Direktivom 2006/112/EZ. Vjerujemo da će to imati svoje financijske posljedice, posebno za siromašna dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice što će dodatno utjecati na njihovu operativnu spremnost. Dakle, uskraćivanjem tih sredstava koja su se dosad ostvarivala oslobađanjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost moguće da će se ugroziti egzistencija nekih dobrovoljnih vatrogasnih Ukoliko se doista ova izmjena Zakona o vatrogastvu mora provesti zbog usklađivanja sa direktivom Europske unije mislimo da bi možda trebalo razmisliti da se njen učinak odgodi do pristupanja Hrvatske u ako je to ikako moguće. Naime, mi smo često razgovarali, evo i ovdje je potpredsjednik Hrvatskoga sabora gospodin Jarnjak koji je i osobno bio uključen u razgovore oko novog Zakona o vatrogastvu kao i ja. Bili smo zajedno na sastanku i u Vladi. Razgovaralo se o jednom drugačije sustavu financiranja vatrogastva. To govorim u kontekstu ovog PDV-a i tad smo govorili da bi dobrovoljna vatrogasna društva i kompletno vatrogastvo na terenu moglo funkcionirati, da je potrebno izdvojiti 153 milijuna kuna i razgovarali smo koji je model najbolji. Naravno uslijed ove financijske krize teško je očekivati da će se ovo pitanje staviti na stol i da će se ovog trenutka razriješiti. možda u kontekstu ukidanja povrata PDV-a vatrogasnim društvima treba razmisliti da se upravo taj iznos preraspodijeli općinama i gradovima koja nemaju javne postrojbe, odnosno koji su siromašniji. Dakle, da se to što će biti vraćeno državi opet uloži u vatrogastvo. naime mi u klubu HSS-a smatramo da ove izmjene i dopune jesu dobro došle, da su one nužne da bi sustav funkcionirao. No, isto tako se zalažemo da se pitanje vatrogastva ne rješava vatrogasnim mjerama, nego da se riješi cjelovito. Što znači da doista smatramo da je krajnji trenutak da se krene u izradu cjelovitog i novog Zakona o vatrogastvu sa naglaskom na dvije stvari oko kojih već dugo razgovaramo. Dakle, to je ravnomjerno financiranje vatrogastva iz državnog proračuna za sve jedinice lokalne samouprave i to je ono pitanje oko kojeg se dugo razgovara, oko kojeg još uvijek ne postoji suglasnost a to je pitanje koje je prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice da ona bude nadležno tijelo za vatrogastvo na državnoj razini. Naime, sada država ulaže 340 milijuna kuna za vatrogastvo u većim općinama i gradovima. Mogli bi u zagradi staviti u onim bogatijim jedinicama lokalne samouprave i to ima za posljedicu neravnomjerni stupanj zaštite od požara i stalni pritisak općina i gradova da osnivaju javne vatrogasne postrojbe. I pitanje je koliko ovog trenutka već ima novih zahtjeva pojedinih općina i gradova da se osnuju javne vatrogasne postrojbe. Jer osnivanje javne vatrogasne postrojbe znači dobivanje novca od strane države. Naš je stav u klubu HSS-a da svim jedinicama lokalne samouprave treba osigurati minimalna sredstva kao i onim i onim gradovima koje imaju javne vatrogasne postrojbe i da je to jedini način da sustav vatrogastva doista funkcionira na terenu. Naime, od 1990. godine funkcije odnosno odgovornost vatrogasne djelatnosti su spuštene sa državne razine na lokalnu razinu. Dakle, u stvari 2000. godine kad je donesen novi zakon o vatrogastvu i odgovornost i funkcija vatrogastva je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Neke jedinice lokalne samouprave tu funkciju provode putem profesionalnih vatrogasnih postrojbi, neke putem dobrovoljnih. Ali je činjenica da sve jedinice lokalne samouprave od 2000. godine imaju odgovornost spram sprovedbe te funkcije, dok do 2000. godine tu odgovornost nisu imale jer je to bilo na MUP-u. Također je činjenica da nekim jedinicama lokalne samouprave država financira provedbu te funkcije, dok nekima ne financira što nije logično ni pravedno budući su u toj grupi većina općina i gradova s područja od posebne državne skrbi Naime, u Republici Hrvatskoj djeluje 20 vatrogasnih zajednica županija i vatrogasna zajednica grada Zagreba u kojoj je izravno ili putem vatrogasnih zajednica općina, gradova i županija udruženo 1880 dobrovoljnih i 95 profesionalnih vatrogasnih postrojbi. Operativno vatrogasno članstvo broji ukupno 60563 vatrogasaca od kojih su 55517 dobrovoljni vatrogasci teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi. 2344 profesionalni profesionalni vatrogasci javnih vatrogasnih postrojbi. 1694 dobrovoljni vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu. 784 profesionalnih vatrogasaca profesionalnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, te 224 profesionalnih vatrogasaca koji djeluju kao profesionalna jezgra u sklopu 82 dobrovoljne vatrogasne postrojbe. To je drage kolegice i kolege jedna velika i respektabilna vojska ljudi koji doista zaslužuju našu bezrezervnu apsolutnu podršku u svakom trenutku. Osim toga, u dobrovoljnim vatrogasnim društvima djeluje 15200 pripadnika vatrogasne mladeži, te više od 135000 pričuvnih podupirajućih počasnih članova i članova veterana. Još 57 jedinica lokalne samouprave nema niti jednu vatrogasnu postrojbu od kojih od sedam priobalnih županija, 50 jedinica lokalne samouprave, dakle 87% nema osnovanu vlastitu vatrogasnu postrojbu što mislimo da nije dobro i da to treba riješiti. U 2009. godini u Republici Hrvatskoj zabilježeno je ukupno 41435 vatrogasnih intervencija od kojih na požarne intervencije otpada 15489 intervencija, a tehničkih intervencija je bilo 6391

ukazuje na požarne opasnosti uzrokovane globalnim zatopljenjem, napuštanjem stanovništva ruralnih sredina, ali i određenim organizacijskim i financijskim problemima u sustavu zaštite od požara. Posebno su priobalne županije Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Primorsko-goranska zabilježile preko 22000 vatrogasnih intervencija što je više od 50% ukupnog broja vatrogasnih intervencija u Republici Hrvatskoj. Taj podatak jasno ukazuje na ekstremno velike požarne opasnosti u središnjoj Dalmaciji ali i ostale aktivnosti koje obavljaju vatrogasci. Analizirajući požarne intervencije u 10 županija je broj angažiranih dobrovoljnih vatrogasaca veći od angažiranog broja profesionalnih vatrogasaca što ukazuje na činjenicu da je dobrovoljno vatrogastvo snaga na koju se računa kod požara otvorenog prostora. Kod tehničkih intervencija tu naravno samo u 4 županije zabilježen je veći broj intervencija od strane dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi što ukazuje da je njih potrebno jače osposobiti i tehnički opremiti i da ih je potrebno više uključivati u tehničke i ostale intervencije. Željela bih reći evo i spomenuti obzirom da govorim u ime kluba HSS-a, da su prva dobrovoljna vatrogasna društva upravo osnivali HSS-ovci braća Radić i drago mi je što evo i svi zastupnici u klubu HSS-a su članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava u svojim mjestima. mjestima. Želim sa ove govornice zahvaliti svim vatrogascima i profesionalcima i dobrovoljcima, a naravno uvijek posebno dobrovoljcima što svoje slobodno vrijeme ulažu kako bi spasili ljude i imovinu. Jer danas, u današnje vrijeme kad čovjek sve manje gleda na drugog čovjeka dobrovoljni rad je nešto što treba pohvaliti i cijeniti. Osim toga oni odgajaju mlade ljude u kojima razvijaju natjecateljski duh, ali ih i uče kako biti ljudi. Klub zastupnika HSS-a podržati će donošenje Zakona o vatrogastvu. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite.

dam jedan osvrt i stav vezano za predložene izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu i da odmah na samom početku kažem da će SDP podržati predložene izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu. Predložene izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu, evo 6. je mjesec, treći tjedan, došle su na dnevni red i mogu izraziti zadovoljstvo s obzirom da sam i sam vatrogasac da je to došlo sad, međutim kažu sve što je u roku nije nikad kasno, odnosno na vrijeme je. Do 30.06. javne vatrogasne postrojbe, odnosno svi koji rade profesionalno u dobrovoljnom vatrogastvu morali su se uskladiti sa Zakonom o radu. Predloženi zakon i rješenja koja su bila u tom zakonu na takav način mogla su izazvati velike probleme ne samo radi funkcioniranja vatrogasnih postrojbi nego sve one posljedice koje bi takvo funkcioniranje, odnosno takvo prilagođavanje Zakonu o radu moglo izazvati po materijalne štete, odnosno po sigurnost građana sigurnost građana RH. No dobro, evo ga zakon je pred nama i upravo glavni razlog zbog kojega se ide i u ove predložene izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu, a to je radno vrijeme, bit će donešene. Uvjeren sam da ćemo to donijeti zajedno tako da bi mogle vatrogasne postrojbe normalno nastaviti funkcionirati pogotovo u ovom trenutku kada smo praktički ušli u ljetnu požarnu sezonu. Predložene izmjene Zakona o vatrogastvu uz radno vrijeme koje mislim da više nema potrebe elaborirati što bi sve izazvalo podržao bi prijedlog zastupnice iz kluba HSS-a tako da ga ne bi ni elaborirao da se precizira upravo ovo što je rečeno, a to je da se vodi računa da i takav predloženi model, jer znate sutra kad se sretnete sa provedbom zakona, sa inspekcijama, sa službama, sa posljedicama, a obzirom da je vatrogastvo složit ćete se sa mnom zanimanje, opasno zanimanje, nažalost svjedoci smo i gubitaka vatrogasaca, povreda itd., sve što ono nosi, onda se u konačnici kada je takva situacija gleda i točka zarez. državnog tajnika, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova kao resorni organi, resorno tijelo da taj prijedlog pokuša ugraditi, još uvijek smo na vrijeme do zadnjeg osvrta, da upravo se još olakša i omogući kvalitetnija provedba tog članka. u izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu uz predloženi dio koji se odnosi na radno vrijeme idu još nekoliko odredbi za koje moram reći da ih vatrogasci pozdravljaju i da su dobre. stav da se o tim izmjenama i dopunama govori već nekoliko godina, a nakon toga ću reći i zašto su one tek došle sada upravo povodom radnog vremena na dnevni red. Pitanje je kad bi ih stavili na dnevni red, a izazivale su velike probleme u djelovanju u djelovanju vatrogasnih postrojbi i u obavljanju svog posla vatrogasaca kako profesionalnih tako i dobrovoljnih. Uvjeti za vatrogasce koji su bili dosadašnjim Zakonom o vatrogastvu definirani izazivali su određene probleme, probleme u provedbi. Gotovo je bilo nemoguće ispuniti uvjete koji su se odnosili na školsku spremu, odnosno na uvjete postavljanja vatrogasaca i to je dovodilo, s obzirom da u Zakonu o vatrogastvu ja mislim da je to jedina služba u vatrogastvu koja je unutarnje stvari operativnog operativnog djelovanja, kada uspoređujete policiju, vojsku itd., je podložno prekršajnim sankcijama. Tako da su vatrogasni zapovjednici, organizacije itd., neki u nekoliko navrata posljednjih godina bili kod suca za prekršaje sa ostalim prijestupnicima jer su odgovarali radi određenih stvari koje su operativnog značaja i koje se u svim službama rješavaju podzakonskim propisima, odnosno aktima koji reguliraju rad te službe. Prema tome vatrogasci su nažalost bili u toj situaciji. Ovim prijedlogom će se to u dobrom dijelu otkloniti tako da je to jedan pomak. Ali kažem, godinama već vatrogasci opetovano su tražili da se to napravi. Treća stvar, isto tako se odnosi na financiranje. Kolegica Petir je to rekla, ja se moram referirati na to obzirom da smo uključeni u vatrogasne organizacije. Vatrogasci su pravo povrata PDV-a koristili isključivo za tehničko opremanje, nabavku opreme. Prema tome to je bio jedan značajan iznos koji se planirao, ostvarivali smo pravo povrata PDV-a i taj se novac opet trošio za tehničko opremanje. Tako da treba znati da ovim izmjenama i dopunama vatrogasci ostaju, ja ću reći brojku od 22%, u tom kvantumu novca manje. Izazvat će probleme, velike probleme u ovoj situaciji koja je financijski kakva je, u funkcioniranju javnih postrojbi, odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava. Pogotovo u onim sredinama koje su financijski siromašnije. Prema tome ta odredba nije sretna. Prihvaćamo da ako ona mora biti u skladu sa europskom direktivom da treba ju uskladiti, međutim trebat će vidjeti kod sljedećih izmjena i dopuna Zakona o vatrogastvu vidjeti koji su bili efekti te odredbe i kako na koji način u datim uvjetima, da tako kažem, nadoknaditi taj manjak sredstava koji će se vratiti. Zakon o vatrogastvu koji je danas na snazi treba vrlo jasno reći proizveo je, a koji je 10 godina, evo ga sada je 10 godina u provedbi, proizveo je veliki iskorak u organizaciji vatrogastva. Kako organizacijski tako i u tehničkom dijelu. Prema tome moramo reći da u posljednjih 10 godina vatrogastvo je i organizacijski ojačalo, opremilo se i tehnički isto tako. I uz prvenstvenu podršku općina, gradova, županija i države tehnički se opremilo tako da je vatrogastvo danas u dobro dijelu, neću reći da je u razini europskih zemalja, ali u nekim segmentima i dijelovima je čak i kvalitetnije. Međutim, normalno u 10 godina provedbe Zakona o vatrogastvu pokazalo se dosta problema u funkcioniranju vatrogastva i ovdje moram jasno reći da je osnovni i glavni problem što vatrogasna organizacija nije cjelovita organizacija kako u organizacijskom tako i u operativnom smislu. Danas je vatrogastvo organizirano na razini općina, gradova, županija u okvirima vatrogasnih zajednica kao krovnih institucija na temelju postojećeg Zakona o vatrogastvu, međutim na razini države glavni vatrogasni zapovjednik kao institucija zapovjednika je u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao državno tijelo ima svoje regule djelovanja, svoj način funkcioniranja. Vatrogastvo van toga je organizirano rekao sam po liniji subordinacije u operativnom dijelu kako je organizirano i tu se pojavljuju glavni i osnovni problemi u organiziranju vatrogastva. Što su vatrogasci tražili i u ovom dijelu izmjena i dopuna vatrogastva i tu je postignut konsenzus u vatrogastvu, da vatrogasci traže jedinstvenu vatrogasnu organizaciju, ponavljam vatrogasnu organizaciju. Ništa drugačije nego što je to uređeno u zemljama u našem okruženju. Prema tome, vatrogastvo je u Republici Hrvatskoj i da ne ponavljam brojke kolegica je prije rekla organizirano kroz profesionalno i dobrovoljno vatrogastvo ili dobrovoljno i profesionalno vatrogastvo. Na razini države, u skladu sa postojećem zakonom o vatrogastvu Hrvatska vatrogasna zajednica kroz županijske, gradske, općinske odnosno područne zajednice je krovna organizacija profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva, to je tako uređeno Zakonom. Vatrogasna zajednica ima preko 140 godina postojanja. Ona je u tom periodu na ovim prostorima Hrvatske države u većem dijelu bila odgovorna za stanje i organiziranost vatrogastva, provodila je vatrogasnu djelatnost kao organizacija stručna za vatrogastvo. Nije sporno resorno nadležno tijelo i uloga države u onom dijelu kojeg država mora imati. Vatrogasci su predlagali da u ovom obliku s obzirom da je bilo prijedloga da se formira nadležno tijelo za vatrogastvo da to bude Hrvatska vatrogasna zajednica, da se uredi pozicioniranje glavnog zapovjednika kao institucije jer to nije osoba samo nego je to znači znači institucija, služba za vatrogastvo, da bude unutar vatrogasne strukture sa točno definiranim pravima i ovlastima i odgovornosti prema Vladi Republike hrvatske jer je to osoba imenovana od Vlade Republike Republike Hrvatske, jer to je jedino moguće ispravno i sretno rješenje koje će trebati u sljedećim izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu ili će biti izrada cjelovitog zakona, na takav način postaviti stvari da mogu funkcionirati. Otuda se javljaju svi oni problemi koji se javljaju, a to je da nisu podzakonski propisi doneseni na vrijeme, sve ono što se odnosi na redovan rad ili djelovanje vatrogastva nisu doneseni upravo, neću reći rascjepkanosti ali podvojenosti sustava vatrogastva. Na takav način bi se to riješilo, bila bi jedna institucija, koja je sine qua non vatrogastva i koja se bavi vatrogastvom i koja bi to predlagala, a postoji resorno državno tijelo, vatrogasci to predlažu da bude ministar unutarnjih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova koje je resorno tijelo koje propisuje propisuje nadležnost vatrogastva, odnosno predlaže državi i odgovara državi za funkcioniranje vatrogastva. To bi omogućilo da vatrogastvo može normalno i kvalitetno djelovati. Ali u ovim uvjetima trebam reći da vatrogastvo ispunjava svoju obavezu evo ulazi se u ljetnu požarnu sezonu. U ovim uvjetima koji su bremeniti financijama i bolje organizirani u tehničkom i organizacijskom smislu, a kada bi i to riješili, ja se nadam da ćemo u jesen pristupiti tom poslu, na pravi način, kao što je to uređeno u državama u okruženju to znači da postojeći sustav je dobro postavljen. Gradonačelnik, načelnik i župan i predsjednik Vlade svaki u svom dijelu odgovornosti moraju biti odgovorni za vatrogastvo ali vatrogastvo mora biti uspostavljeno od općine do grada kao što je to sada. Zašto? Zato što je na isti način nastaje i događaj koji je od razine pojedinca, objekta, porodice, mjesnog odbora, općine i grada itd. I u skladu sa tim svaki problem koji nastaje narasta i onda ga svaka razina zadužena organizirati i rješavati. Evo što se tiče organizacije vatrogastva prema tome očekujem da će se to desiti. Ovo rješenje koje je danas da je pozicionirano u državnoj upravi za zaštitu i spašavanje nije sretno rješenje i nije dobro rješenje, to se pokazalo u ovom periodu, prema tome, na to ću se referirati malo i u pojedinačnoj raspravi. Oko financiranja javnih vatrogasnih postrojbi, ravnomjernog financiranja. DA. Danas to nakon 10 godina provedbe zakona proizvodi na neki način i frustracije općina, gradova, onih sredina koje iz decentraliziranih sredstava ne ostvaruju financijska sredstva, to je točno, međutim, moramo se podsjetiti da 2000. godine kada je zakon stupio na snagu kada je država spustila ovlast, odgovornost, da tako kažem spustila na razinu lokalne samouprave javne vatrogasne postrojbe, koje su 94. preuzete onda su spuštena i financijska sredstva. Što je normalno, što je logički i jedino ispravno. Međutim, u Zakonu o vatrogastvu je bio jedan prijelazni period kada će se smanjivati polako udio države, povećavati udio jedinica lokalne samouprave. To je razumijevalo drugačiju fiskalnu organizaciju države itd., taj je period prošao, kao privremeno rješenje na svu sreću je nastavljeno u biti kao trajno rješenje, međutim, ono je danas 2010. godina i treba razmisliti na način na koji će se dalje financirati, a se jedinice lokalne samouprave, a to su većinom gradovi ne oštete za ovlasti koje su dobili a da ostale jedinice lokalne samouprave, odnosno da udio države bude ravnomjeran u tom cijelom financiranju. Još jedanput ponavljam i tu ću završiti. Molim sve kada predlažu, predlagače itd., tu je glavni nesporazum nekoliko godina, mi smo ipak skloni reći Europska direktiva i tako to, Europa je rekla to itd. Iz Europske direktive ima dva tipa direktiva, ima direktiva explicite koja uvjetuje, kao što prihvaćam da je to oko PDV-a ali ima direktiva koja kaže da morate uspostaviti funkciju, ali ne kaže kako će nacionalna država i nacionalni sustav izgledati, i zato vatrogastvo i zaštita i spašavanje odnosno ima dosta tolerancije drugačije organiziranosti na području Europe i to će tako uvijek biti, jer se vuku i tradicijskih i reljefni i reljefni razlozi i ne znam koji drugi povijesni razlozi. Prema tome, svaka nacionalna država uređuje svoj sustav na temelju tih vrijednosti. Tako ja vas molim da i Zakon o vatrogastvu, kada će se razgovarati o tome da se uređuje na tim vrijednostima koje Hrvatska ima, a vrijednosti su itekako dobre. Upravo to bogatstvo koje imamo i kroz dobrovoljno i profesionalno vatrogastvo, o svim ovim 1000 ljudi o kojima smo govorili je ono bogatstvo koje omogućava Hrvatskoj da je u ovoj situaciji u ovim uvjetima, narastalih problema ugroženosti svih vrsta a već najmanje požara može kvalitetno i efikasno djelovati na zadovoljstvo građana Republike Hrvatske. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba HNS-a HSU gospodin zastupnik Goran BEus Richembergh.

Odmah ću reći na početku da će Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržati ovaj Prijedlog zakona. Međutim, želimo ukazati na neke dvojbe odnosno na neka pitanja iz sektora vatrogastva za koja držimo da nisu dobro riješeni i da bi svakako valjalo uložiti napor da se to napravi. Ono što ovaj Zakon svakako popravlja je postojeći okvir uvjeta za angažiranje profesionalnih vatrogasaca, i doista postojeće uvjete nismo mogli iskoristiti baš na način koji bi omogućio kadrovsku obnovu profesionalne vatrogasne strukture. I dobro je da Vlada reagira definiranjem nekih novih uvjeta jednako tako dobnom granicom koja bi omogućila pomlađivanje profesionalnog vatrogasnog sastava u Republici Hrvatskoj kojega kao što smo čuli čini više od 2 tisuće 600 profesionalnih vatrogasaca. Ono što nas brine je način na koji će se samom izmjenom stavka 2. članaka 48. sukladno europskoj direktivi praktički onemogućiti jedan povoljni položaj vatrogasnog sustava u nabavi opreme. Naime, nije to do kraja riješeno samim modelom povrata poreza, jer za povrat poreza podrazumijeva se i dobru administraciju imati i na vrijeme podnositi prijave odnosno zahtjeve za povrat, što u dijelu dobrovoljnih vatrogasnih društava nažalost nije slučaj. U tome smislu mi prihvaćamo naravno da se i izmjenama koje sada definiraju čvršće obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u financiranju vatrogasnog sustava, prebaci veću odgovornost upravo na lokalnu i regionalnu razinu, ali jednako tako upozoravamo da to ne možemo raditi, a da nismo u međuvremenu osigurali uvjete za decentralizaciju. Nemojmo zaboraviti da je jučer raspravljen zakon prema kojemu kako ministar financija veli će jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave ostati bez više od milijardu kuna izvornih prihoda. Sada pooštravati ove uvjete za financiranje vatrogasnog sustava naravno možemo naći tisuću razloga i svaki je opravdan, ali ne možemo naći dodatna sredstva. Jer je država promjenom Zakona o porezu na dohodak, stala na stanovište da ovog časa da jedinice lokalne i područne samouprave imaju manje sredstava nego što su to imale do sada. Ako nismo svjesni da se fiskalni kapacitet lokalne samouprave i regionalne samouprave stalno smanjuje, jer ne zaboravite čitav je niz propisa trenutno u postupku izmjena u Hrvatskom saboru kojim će se smanjiti prihodi lokalne samouprave, od recimo tzv. spomeničke rente, pa do poreza na dohodak, a s druge strane definiramo višu razinu njihovih financijskih obveza prema određenim servisima kao što je to vatrogastvo. Mi jesmo za decentralizaciju, ali ona mora biti kompleksna. Ona mora podrazumijevati i ovlasti ali isto tako i fiskalnu decentralizaciju. U protivnome cijedimo suhu drenovinu, a to nije dobro. Ono što želimo upozoriti što predlagatelj ignorira je činjenica, kao što reče kolega Kozlevac, više od 80% javnih vatrogasnih postrojbi, eksplicite traži promjenu sadašnjeg sustava po kojemu je glavni vatrogasni zapovjednik, odnosno profesionalni sustav vatrogastva zapravo podčinjen Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. Osobito nakon Kornatske tragedije uslijedio je vrlo, vrlo poman pristup analizi postojećeg sustava i ustanovljeno je da takav sustav ne odgovara našim potrebama. Više od 80% javnih vatrogasnih postrojbi, ali jednako tako i županijskih vatrogasnih zajednica, zahtjeva da se kompletan sustav ujednači i da se vrati u sustav Hrvatske vatrogasne zajednice. Kako će ona korenspodirati Državnom upravo za zaštitu i spašavanje to je drugi par rukava i izvolite to riješiti. Ali nemojmo ignorirati činjenicu da imamo dvostruki i neujednačen sustav. Ne znam što se treba dogoditi da se još jednom pokaže kako koordinacija u tom smislu ne funkcionira. Vlada ima izravnu odgovornost jer ona imenuje, postavlja glavnog vatrogasnog zapovjednika. Prema tome, nema nikakvih problema, može se naći itekakvih veza međusobne odgovornosti i suradnje, ali ne može se dogoditi da sustav nije integriran i da Hrvatska vatrogasna zajednica je jedno, a profesionalni sustav je pak nešto drugo, upravo zbog toga što integrirana u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. U neformalnim razgovorima mnogi visokopozicionirani ljudi sustava javnog vatrogastva u Hrvatskoj će reći da su iznimno nezadovoljni tim rješenjem. Nemojmo to ignorirati. Mi također molimo da se ne ignorira upozorenje stručnjaka koji kažu, da je Zagrebačka zračna luka već više od dvije godine u grupi zračnih luka u kojima se statistički gledano nažalost svakoga časa može dogoditi zrakoplovna nesreća. Ja sam upozoravao i ministra prometa, koji mi reče prije godinu da na da o tome nije ništa znao, a to su analize utvrđene u njegovom ministarstvu. Zašto to kažem ovdje? Zbog toga što se 80% svih zrakoplovnih nesreća događa u poletno-sletnome koridoru u kojemu mora biti uspostavljen vrhunski sustav vatrogasne zaštite. Tu prevencija ne pomaže, ali zaštita svakako da. jer stručnjaci kažu da od trenutka dodira zrakoplova sa tlom u slučaju nesreće ako se trup aviona ne počne hladiti u roku od tri minute, šanse za preživljavanje onih koji su u avionu su jednake nuli. Mi imamo situaciju da imamo gusto naseljeno područje u poletno-sletnom koridoru u kojemu su naselja Lukavec, Donja Lomnica, gdje postojeća dobrovoljna vatrogasna društva nisu adekvatno opremljena za zadaću koja ih može čekati. Javna vatrogasna postrojba koja funkcionira u Velikoj Gorici, javna vatrogasna postrojba odnosno profesionalni vatrogasci na zračnoj luci, njima treba daleko više od tri minute da bi dospjeli u zonu sletnog koridora u kojemu se već zadnje 3, 4 godine bilježi više od stotinu incidenata, da ne spominjem ruske avione koji zimi ili u rano proljeće izbacuju stotine i stotine kila leda otvarajući stajni trap iznad Lukaca i Lomnice, umjesto iznad Lukavečkog Čreta, da ne spominjem avione koji prenisko silaze. Sve su to opasnosti koje mogu bitno dovesti do točke u kojoj ćemo morati procjenjivati efikasnost vatrogasnog sustava. Ako nismo sada u stanju preventivno djelovati na način da opremimo sva dobrovoljna vatrogasna društva u poletno-sletnom koridoru, a to je i s druge strane Ščitarjevo, onda ne znam koja je uloga vatrogastva u ovome slučaju. Ne smijemo zatvarati oči pred tim problemom. Mi ćemo dakle podržati vaš prijedlog izmjena, ali molimo da se vodi računa o tome da postoje ozbiljne primjedbe na funkcionalnost sustava i postoje snažne inicijative da se pristupni pomnom iščitavanju Zakona o vatrogastvu i još jednom kako bi se uvela bolja rješenja nego što su sada u tome zakonu iz kojega naš vatrogasni sustav, profesionalni i dobrovoljni, izvlači ali doista maksimalno koliko god može kako bi normalno funkcionirao. Mi smo zemlja sa visokim rizikom upravo zbog toga jer duž naše obale je područje koje je lako zapaljivo punih 5 mjeseci u godini zbog vrste biljnog pokrova, zbog visokih temperatura, zbog visokog intenziteta prometa i stotinu drugih razloga. Više od 50% svih intervencija praktički se obavi u te četiri županije. Prema tome, ako smo već izloženiji riziku nego neke zemlje u našem okruženju onda definitivno moramo ovome ovome problemu pristupati i ozbiljnije nego što to sebi luksuz može priuštiti neka druga zemlja u kontinentalnom zaleđu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. jedne detaljne rasprave po klubovima u kojima su izneseni brojni dobri prijedlozi, dobronamjerni prijedlozi i ja u dobroj vjeri da mogu doprinijeti ovoj raspravi i poboljšanju dakle i kvalitete vatrogastva i organizacije reći ću nekoliko riječi. Naime, namjera predlagatelja ovoga zakona je prije svega bila da uredi noćni odnosno smjenski rad vatrogastva koji novi Zakon o radu, koji hvala Bogu još uvijek nije na redu, uređuje na način koji nije primjeren za vatrogasnu djelatnost. U toj, da ne ponavljam prethodnike, pogotovo gospođu Petir koja je o tome govorila, kako netko reče u toj žarkoj želji da što prije uredi radno vrijeme profesionalnih vatrogasaca izgleda da će netko izgorjeti, a to će biti vatrogasci. Razgovarao sam i konzultirao se sa profesionalnom vatrogasnom postrojbom u Slavonskom brodu, sa ljudima koji ih vode i dobio sam nekoliko zanimljivih i podataka, ali i zanimljivih prijedloga koje ću pretočiti u amandmane koji će uslijediti na ovaj zakon koji nosi oznaku P.Z.E., dakle europski, ali Europa nije Hrvatska ili Hrvatska još uvijek nije u Europi. Pa da se ne bi držali kao pijan plota i zaboravili naše specifičnosti o kojima je također ovdje bilo govora, mislim da ovi prijedlozi pretočeni u amandmane bi se trebali ozbiljno i razmotriti, a to je ili to su. Naime, u članku 1. stavak 2. 2. podstavak 1. piše da osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati i sljedeće uvjete, da nije starija od 30 godina kod prvog zaposlenja. Zanimljivo da se, koliko znam gospodine državni tajniče, u MUP dakle ova brojka 30 kod prijama na radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova dakle u policiju ta brojka iznosi 25. Zašto u vatrogastvu 30? Je li posao vatrogasaca nekakav da ne kažem umirovljenički ili tu trebaju mladi ljudi, u kondiciji. Ja ne negiram da su i 30-godišnjaci u kondiciji, ali u čemu ova razlika. Amandman koji ćemo uložiti se upravo odnosi na ovaj članka i ovaj podstavak gdje ova brojka treba biti 25 kao i kod prijama u policiju, tako i kod prijama u vatrogastvo. Nema razloga za različitost u stavku 7. članka 1. piše da zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik, dakle oni su u rangu zapravo ravnatelja ustanove, moraju imati najmanje višu stručnu spremu. Pa sad vi meni recite i koji to ravnatelj ustanove i u kojem i u kojem zakonu je propisano za druge ravnatelje ustanova, da tako kažem po nekakvom rangu, viša stručna sprema za rukovodeće mjesto, a u vatrogastvu može biti sa višom iako znamo da postoji diplomski studij kojega neki iz raznoraznih razloga nisu htjeli pohađati, nisu htjeli završiti. I zbog toga mislim da je ovdje potrebno promijeniti ove dvije riječi najmanje više za visoku stručnu spremu. To garantira, jamči i kvalitetu u javnoj vatrogasnoj postrojbi, a mi znamo da zbog određenih problema ili manjkavosti u stručnoj spremi do čega je sve dolazilo ovih godina, o tragedijama neću govoriti iz pijeteta prema mrtvima i onima onima koji su nastradali u tim požarima. Zbog toga mi kvalitetu možemo osigurati i time da propišemo za zapovjednika i zamjenika zapovjednika visoku stručnu spremu. I ono što posebno, rekao bih, nije jasno ili nije ni primjereno uvjetima u kojima je ova je ova vatrogasna djelatnost spuštena, decentralizirana sa svojim obvezama jedinicama lokalne samouprave, regionalne samouprave, dakle obveza funkcioniranje vatrogasnih postrojbi su spuštene na jedinice lokalne, općine, gradove, županiju. A onda ukidanjem ili brisanjem stavka 2. u članku 48. se onemogućuje povrat PDV-a, poreza, što bi rekli Švabe merverštojera, vatrogasnim postrojbama koje su oni, ta sredstva, koristili za nabavku osuvremenjivanje dakle opreme i za poboljšanje kvalitete vatrogastva. Ako je to već direktiva Europske unije,

nego da se samo doda u tekstu koji i inače glasi kako glasi, u dosadašnjem zakonu, a ja ću ga pročitati. Dakle, pravne osobe iz stavka 1. ovog članka u cijelosti su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti do dana ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, barem nekakvu odgodu da damo, a damo time i predah vama u ministarstvu da se dogovorimo i da usuglasimo kako na kraju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju urediti ukupno vatrogastvo, financiranje vatrogastva kako bi ono bilo kvalitetno i kvalitetnije. A kvalitetnije je već danas ja tvrdim od mnogih zemalja koje su već u Europskoj uniji. Dakle, to su oni problemi uz ono što su već i kolege govorile ovdje ja ih ne bih se ponavljao za njima i na njihovim komentarima i raspravama. Također su dobre i dobronamjerne. Ali evo u ova tri elementa, u ova tri stavka HDSSB će uložiti amandmane od prihvaćanja, od razmišljanja o amandmanima, o vašim rješenjima će ovisiti i glas HDSSB-a. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i gospodin Dino Kozlevac. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo dozvolite mi da se i u pojedinačnoj raspravi referiram na prijedlog koji je danas dat zato što prijedlog izmjena i dopuna Zakona o vatrogastvu predstavlja intervenciju u jedan Zakon o vatrogastvu i jedan rekao bih cjeloviti sustav vatrogastva, organizacije vatrogastva, a generalno i u sustav zaštite i spašavanje. Upravo i ponavljam kao što sam prije rekao i u ime kluba podržavamo navedene izmjene i dopune vezano za radno vrijeme vatrogasaca koja je bila i povod da danas dođe. Ali one ostale izmjene i dopune koje se odnose na određenu, probleme u u funkcioniranju vatrogastva koji su bili izraženi, a koji se sada rješavaju, mada moram opet ponoviti da smo opetovano su vatrogasci nekoliko godina tražili da upravo ti problemi koji bi onemogućili stvaranje stvaranje i neugodnih situacija za vatrogasne zapovjednike, vatrogasne organizacije itd. da bi se mogle otkloniti. No dobro, nikad kasno. Tu je i ja sam uvjeren da će ove odredbe proizvesti efekt. Što se tiče PDV-a, normalno da je nemoguće prihvatiti smanjivanje financijskih sredstava sa dužnim poštovanjem provedbe europske direktive. Međutim, provedba te obveze će proizvesti manjak financijskih sredstava i proizvest će određene probleme u funkcioniranju svih vatrogasnih organizacija, a pogotovo u onim područjima koja imaju problema sa financijskim sredstvima. Što se tiče sustava vatrogastva ponavljam još jedanputa. Van policijskih vojnih poslova, poslova zdravstva i svega što je vezano s tim vatrogastvo je organizirana snaga koja građanima Republike Hrvatske, gostima Republike Hrvatske garantira mogućnost saniranja, odnosno suprotstavljanja svim mogućim opasnostima kojima smo danas izloženi. Prema tome, kad razgovaramo o vatrogastvu moramo uzeti u obzir da vatrogastvo u svijetu i u Europi počev od twin towersa u Americi gdje smo imali priliku vidjeti i svih ovih događaja koji se događaju vjerojatno vezano i za promjenu klime na području Europe, a tako i Hrvatske vatrogasci su ta organizirana snaga koja u tim opasnostima je organizirana da se može njima i suprotstaviti. Čak požari su ispod 50% ukupnih intervencija. Danas se vatrogasci kao i oduvijek zovu na sve moguće opasnosti, da li su ljude po imovinu, da li su izazvane tehničkim problemima od puštanja vode, plina, urušavanja zida, zgrade iskrenje itd. Prema tome, vatrogastvo je multidisciplinarna djelatnost intervencija koje su proizvele nevremena, znači od prirodnih pojava koje vidimo dnevno da li su to urušavanja, rušenja stabla, poplave. Znači, gdje su ljudi ugroženi od poplava do raznih tehničkih intervencija, opasnosti da li malih ili velikih o kojim velikima može sve biti nemojmo niti zamišljati. Međutim, vatrogastvo se mora pripremati kao organizirana snaga društva i ono to radi za provedbu toga. Da bi moglo funkcionirati, da bi moglo kvalitetno i još efikasnije djelovati onda mora biti organizirano kroz jedan jedinstveni cjeloviti sustav ili kako vatrogasci kažu jedinstvenu vatrogasnu organizaciju. Prema tome, nedopustivo je da više razina države, glavni vatrogasni zapovjednik kao institut, kao institucija i sve ono što mora proizvoditi država, a to je da određuje sustav, da predlaže određene mjere itd., da bude van sustava vatrogastva. Prema tome, prijedlog je da se u jednu cjelovitu vatrogasnu organizaciju i glavni vatrogasni zapovjednik smjesti i da vatrogastvo može još kvalitetnije i efikasnije funkcionirati. U ukupnom sustavu zaštite i spašavanje vatrogastvo je nosioc i tu su se svi složili, svi se slažu. Međutim, tako kako je danas pozicionirano ima zadane ograničenja, ne može funkcionirati još kvalitetnije. Moram reći da Hrvatska razvija sustav zaštite i spašavanja. Jest da smo i termin malo promijenili. Mi ga u stvari jedini u Europi, ne znam da li u svijetu neću tvrditi imamo termin sustav zaštite i spašavanje. Europa i svijet još uvijek rabi termin civilna zaštita. Kad oni govore o civilnoj zaštiti onda smatraju taj cjeloviti sustav. To je kod nas sustav zaštite i spašavanja i u tom cjelovitom sustavu vatrogastvo i u Europi i u svijetu ima stožernu ulogu u datom trenutku. Moram reći da sustav zaštite i spašavanja u okviru koje je nadležno trenutno kao organizacija unutar države i za vatrogastvo na državnoj razini sustav se razvija posljednjih pet godina i moram reći da se sustav po mišljenju mnogih i stručnjaka ne razvija u pravcu primjerenom Republike Hrvatske upravo ono što Republika Hrvatska kao resurse postojeće ima. Svaka je država u Europi, pa i u svijetu sustav prilagodila svemu onome što ima od postojećih resursa uvažavajući tradicijski razvoj službi dostignute razine službi, uvažavajući od povijesnih razloga razvoja određenih sustava zato što se sustavi nisu u pojedinim područjima razvijali na isti način i iznalazili su primjerena, ali nadasve racionalna rješenja počev od Austrijanaca, počev od Nijemaca itd. Prema tome racionalna rješenja što, zašto to govorim? Zato što nije dobro razvijati na neki način paralelne sustave. Nije dobro razvijati paralelne sustave i tu mogu nastati problemi, odnosno to je strašno neracionalno. Sustave treba razvijati kompatibilno sa postojećim resursima i koristiti postojeće resurse za razvijanje sustava. Da bi sustav, nije sporan sustav kada određeni problemi narastu na razini općina, gradova i županija. Kada postaje razina države, ugroza širih razmjera, onda svaka država mora imati sustav i tu uopće nije sporna uloga državne razine, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, odnosno odgovornost je Vlade, premijerke, znači na razini države da ima jedan sustav koji će u datom trenutku koordinirati i vršiti koordinaciju. Jedan primjer koji se pojavljuje, a to je upravo početak i kraj vatrogasnih intervencija. Sve je u redu kada su vatrogasne intervencije odrađene od početka do kraja bez problema po ljude po ljude ili po gasioce. Međutim, kada nastaju problemi po gasioce, a to smo vidjeli u nedalekoj prošlosti da onda se pojavljuju problemi tko i kako će reagirati. Vatrogastvo mora imati sustav u okviru jedinstvene vatrogasne organizacije koji će organizirati, planirati, provesti svaku intervenciju od početka do kraja pa do spašavanja vatrogasaca koji će biti ugroženi od nastale opasnosti. Nedopustivo je da druga institucija ili druge institucije brinu o spašavanju vatrogasaca. To bi bilo isto kao da vojsku, policiju, da nema razvijeni sustav samospašavanja, izvlačenja, rješavanja svojih pripadnika nego da to rade neke druge institucije. Vatrogasci su danas, nažalost dosada, bili u toj situaciji i ja vas molim kada se radi sada prijedlog sustava i organizacije izmjene ili Zakona o vatrogastvu da se vodi računa da vatrogastvo od početka do kraja bude na istoj razini. Ponavljam još jedanputa jedinstvenu vatrogasnu organizaciju, od glavnog zapovjednika do dolje, po liniji sukoordinacije, a resorno tijelo u državi treba biti Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno ministar koji je zadužen za tu djelatnost sa svim onim kompetencijama i ovlastima koje ima. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega potpisujem 90% ovoga što ste rekli vezano za organizaciju i rad vatrogastva. Evo, jedan doprinos vašoj raspravi, nekoliko riječi o promišljanjima o vatrogastvu na području Požeško-slavonske županije, odnosno vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije. Niti ovaj zakon nažalost ne rješava rasterećenje jedinica lokalne samouprave u financiranju DVD-a, niti financiranje dobrovoljnog vatrogastva nego upravo suprotno. A i ovo uvođenje plaćanja DVD-a na opremanje, na kupovinu opreme, na različite oblike investiranja dobrovoljnih vatrogasaca direktno će utjecati opet na sredstva koja vatrogasci, dobrovoljni vatrogasci dobivaju isključivo iz jedinica lokalne samouprave. Znate kako moj županijski pročelnik vatrogasne zajednice kaže za financiranje vatrogastva u RH? Da je Da je dobrovoljnim vatrogascima država maćeha, a javnim vatrogasnim postrojbama majka. Nažalost to se upravo događa u ovim trenucima jer je dobrovoljno vatrogastvo prepušteno isključivo financiranju jedinica lokalne samouprave, a nažalost i iz državnog proračuna ne participira bez obzira na najave u zadnjih 10-ak godina da bi moglo doći do financiranja dobrovoljnog vatrogastva i iz državnog proračuna. A podsjećam da je dobrovoljno vatrogastvo u Hrvatskoj starije od 130 godina, da je ono upravo temelj i javnom vatrogastvu, odnosno javnim vatrogasnim postrojbama. Da je ono temelj i danas zaštite i spašavanja jer su to najbolje organizirane jedinice zaštite i spašavanja sa dugom tradicijom, sa iskusnim ljudima, sa iskusnim vatrogascima, dragovoljcima koji bez jedne kune naknade izlaze gotovo na sve požare. Samo na području Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik djeluje 14 odlično organiziranih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Najbliža javno vatrogasna postrojba je u Požegi, 50 km koja od svog postojanja ne znam da li je jednom ili dvaput uopće intervenirala na području Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Dino Kozlevac. da je upravo u ovih 10 godina od one osnovne intencije kada su se financirale javne postrojbe, odnosno decentralizirale države ovlasti, decentralizirala i financijska sredstva i očekivalo se onda da će doći do drugačijeg financiranja ukupnog gdje će u konačnici jedinice lokalne samouprave primjereno svojim mogućnostima i potrebama financirati vatrogastvo onako kako im treba. To se u 10 godina nije desilo i slažem se s vama da je jedna situacija koju treba promijeniti. Ali, već kad mijenjamo ja bih samo htio upozoriti da vodimo računa da ne učinimo nove nepravde nego da upravo iznađemo rješenja za općine i sredine i gradove koji razvijaju dobrovoljno vatrogastvo kao primjereno svojim potrebama, da njima omogućimo financijska sredstva ravnopravno sa razine države ili da se drugačije ustroji cjelokupno financiranje, ali bez proizvođenja što bi rekao novih nepravdi. I to će trebati u dogledno vrijeme učiniti. Hrvatska vatrogasna zajednica je sačinila prijedlog, sačinila i uputila ga je Ministarstvu unutarnjih poslova kao resorno tijelo, odnosno Vladi, međutim evo moram reći da odgovor je bio situacija u kojoj se nalazimo itd. Međutim, smatramo da se to može riješiti. Ako ništa drugo da se kaže vrijeme i rok kada će se početi rješavati. Onda će se i na neki način zadovoljiti ovaj problem o kojem vi govorite. Međutim, da Hrvatskoj treba i profesionalno i dobrovoljno vatrogastvo da, ali je pošteno da svaka sredina, općina i grad odlučuje kakvo vatrogastvo treba. To je malo sad problematično kad država daje financijska sredstva, onda na drugi način cijenite treba vam, ne treba. Mislim da bi svaki morao sukladno svojim potrebama mogućnosti procijeniti što im treba. Tako je i povijesti bilo, pa se netko izabrao ako je imao financijska sredstva za profesionalno vatrogastvo ako je trebalo, odnosno dobrovoljno. A da dobrovoljno i profesionalno treba, treba i to je upravo bogatstvo vatrogastva RH. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Ivica Buconjić, izvolite.

neka vaša razmišljanja i ideje kako bi pojasnio, prije svega mislim ovdje na neka razmišljanja zastupnice Petir, zastupnika Grubišića i zastupnika Kozlevca. Prvo oko financiranja. Zastupnik Kozlevac je rekao praktično kako je bilo zamišljeno financiranje vatrogastva. Naime, nakon donošenja zakona 2000-te godine svake godine su jedinice lokalne samouprave trebale preuzeti po 25% financiranja. Nakon 4 godine su trebale preuzeti praktično 100% financijski nisu bile u stanju naročito one siromašnije i općine preuzeti ovu obvezu, država i dalje kroz decentralizirana sredstva za potrebe vatrogastva financira dobar dio troškova vatrogastva u jedinicama lokalne samouprave. Prije svega se financiraju javne vatrogasne profesionalne postrojbe koje osnivaju gradovi, odnosno više gradova ili općina zajedno. Postoji nekoliko inicijativa i nekoliko tužbi i je na Ustavnom sudu od strane Hrvatskih vatrogasnih zajednica, općina, gradova i županija ili čak mislim iz DVD-a da se iz državnog proračuna izdvaja za financiranje onih jedinica lokalne samouprave odnosno da oni ostvaruju decentralizirana sredstva koji nisu osnivači javnih vatrogasnih, profesionalnih postrojbi. Ovo nije samo tema Zakona o vatrogastvu, ovo je tema Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave. I jednostavno nismo u ovom trenutku mogli intervenirati na taj način zbog toga što bi to narušilo i druge Zakone za koje je nadležno Ministarstvo financija. Ne kažem da to nije dobro rješenje to je dobro, ali jednostavno Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova nije resorno nadležno za mijenjanje ovih drugih zakona praktično koje ste vi tražili da se promijene. Oko formiranja novih javnih vatrogasnih postrojbi vi znate da se nove javne profesionalne vatrogasne postrojbe formiraju na temelju procjene ugroženosti. Ukoliko iz procjene ugroženosti za pojedine jedinice lokalne samouprave proizlazi da postoji potreba da naravno jedinica lokalne samouprave mogu osnovati bilo samostalno bilo zajedno više njih, nove javne vatrogasne postrojbe, međutim, to je opet pitanje i problem koji ovaj Zakon ne brani jedinicama lokalne samouprave da osnivaju nove javne vatrogasne postrojbe. I ono što je možda najbitnije što je rekao gospodin KOzlevac da je sustav vatrogastva ne rascjepkan nego je podvojen i to se zaista može primijetiti u praksi da ima određenih problema ali sam ja na početku rekao, ne znam da li ste uočili na početku svoje rasprave u obrazloženju Zakona, da će se odmah krenuti u izradu novoga Zakona. Očigledno da neke stvari u sustavu vatrogastva treba popraviti, neke odnose treba promijeniti s tim što ne želim apsolutno prejudicirati, ući u korist odnosno na čiju štetu, odnosno tko treba biti stožerna snaga u kompletnom sustavu vatrogastva, to trebaju prije svega reći ljudi iz sustava vatrogastva. Ono što bude dogovoreno to će sigurno biti kroz novi zakon i normirano i uspostaviti će se onaj sustav koji je primjeren Hrvatskoj, koji je primjeren proračunskim mogućnostima, koji je primjeren Hrvatskim potrebama s obzirom na ugroženost od požara, s obzirom na regionalnu rasprostranjenost požara, s obzirom na povijesne okolnosti oko osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, ima tu niz razloga i čimbenika koji utječu na to kako Hrvatsko vatrogastvo treba biti organizirano i sigurno će taj novi zakon koji će sigurno biti donesen do jeseni voditi računa i uvažiti sve specifičnosti u Hrvatskoj koje se odnose na ovaj sustav zaštite i spašavanja odnosno na vatrogastvo. I samo bih još odgovorio gospodinu Grubišiću, ne znam da li će ići sa amandmanima. Rekao je zašto 30 godina kao dobna granica kod prvog zaposlenja u vatrogastvu a ne 25 godina kao kod policajaca. MI smo htjeli sa tom granicom 25, međutim, reći ću vam da će MUP ići uskoro sa povećanjem te granice, sa 25 vjerojatno na 27, 28 godina. Zato što nam se ta dobna granica pojavljuje možda preniska, a osim toga nije to bio glavni razlog, nismo se usklađivali sa MUP-om nego je glavni razlog bio zbog toga što imamo dosta građana Hrvatske koji su trenutno na tečajevima za prekvalifikaciju i stariji su od 25 godina. MI jesmo stavili onu prijelaznu odredbu da se na njih ne odnosi ali mislimo da je praktičnije rješenje i na kraju krajeva u konzultaciji sa Udrugom Udrugom profesionalnih vatrogasaca dobili smo odgovor da je 30 godina primjerena donja dona granica, za prvi prijem u vatrogastvo. Što se tiče školske spreme isto je bio stav i sindikata vatrogasaca i udruge profesionalnih vatrogasaca, čak mislim da je tu gospodin KOzlevac također podržao, odnosno HVZ, da još uvijek ima problema sa osposobljavanjem, odnosno da pojedini zapovjednici nisu bili u stanju zbog objektivnih razloga steći visoku spremu, i ako bi stavili visoku školsku spremu kao uvjet da bi se to mogao pojaviti kao problem u jednom značajnom dijelu postrojbi. Vjerojatno postoji dio postrojbi u kojima to nije problem, ali ima dio postrojbi, takva informacija iz kruga vatrogasaca takvo podizanje sada na visoku stručnu spremu bi napravilo probleme, organizacijske, kadrovske u pojedinim vatrogasnim postrojbama. To je informacija s terena ja se nadam da je točna i to je bio razlog i motiv zašto smo išli ovako. I oko PDV-a, moram reći isto ono što sam rekao oko financiranja, to je bilo mišljenje Ministarstva financija, Ministarstvo financija ne bi dalo suglasnost na ovaj Zakon i tu piše u njihovom dopisu ukoliko se stavak 2. članka 48. ne briše budući je to protivno direktivi 2006/112EZ koji Republika Hrvatska mora poštovati. Hvala na raspravi, ja sam rekao na početku da je osnovni razlog i motiv za predlaganje ovoga Zakona bilo prije svega uređenje radnoga vremena ali već nakon praktično ovoga donošenja Zakona ćemo sigurno pristupiti izradi novog Zakona gdje će svi segmenti Hrvatskog vatrogastva biti u prilici reći svoje stajalište, svoje mišljenje i sigurno ćemo donijeti Zakon koji će biti bolji od ovoga postojećega, i koji će kompletnu organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj postaviti na najbolji mogući način koji odgovara potrebama interesima i željama Republike Hrvatske i sustav vatrogastva. Hvala lijepa.

odgode i primjene ovoga zahtjeva Ministarstva financija, o kojemu vi govorite, da se ne vrati PDV dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama koje i tako tako kubure sa novcem i nabavkom opreme. To je bio komentar, jedna ocjena, ne ispravak netočnog navoda.